Vladimir (HDZ)** Idemo na slijedeću - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Europske zajednice za atomsku energiju (EUROATOM) i država nečlanica Europske unije o sudjelovanju potonjih u sustavu zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju i drugo čitanje P.Z. br. 732; Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Državni tajnik ne kani dodatno posebno obrazlagati prijedlog. Izvjestitelji odbora također nemaju namjere to isto učiniti. Otvaram raspravu. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice poštovani zastupnik Vladimir Štengl. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovoga zakona. No, pokušajmo se prisjetiti nesreće u Černobilu od prije dvadesetak godina. Konfuzije do koje je došlo upravo radi slabe protočnosti podataka, zadržavanja podataka od strane zemlje u kojoj se nesreća dogodila ali i nepovezanosti nepovezanosti svih ostalih u sustavu izvješćivanja kada je bila u pitanju upravo ta nesreća. Treba reći i to da je signal u bivšoj državi došao upravo iz Zagreba, da je alarm uključen upravo u Zagrebu što naravno dokazuje da prostor Republike Hrvatske ima iskustvo, ima struku, te da se može uključiti u sustav za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološke opasnosti. unije su tom pitanju pristupile upravo '86., '87. Konvencijom o ranom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći. Republika Hrvatska je pitanje zaštite od ionizirajućeg zračenja regulirala Zakonom o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja. Regulatorna tijela čine Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi za donošenje propisa i provedbu upravnog i inspekcijskog nadzora, te Državni zavod za zaštitu od zračenja za stručne i upravne poslove vezano za zaštitu od ionizirajućeg zračenja, Državni plan i program mjera zaštite od zračenja, te intervencije u slučaju izvanrednog stanja donosi Vlada Republike Hrvatske. S Međunarodnom agencijom za atomsku energiju kao i drugim međunarodnim i domaćim organizacijama, ustanovama i udrugama surađuje Državni zavod za zaštitu od zračenja uz obvezu obavješćivanja sredstava javnog priopćavanja, nadležnih tijela organizacija, udruga, i međunarodnih institucija u eventualno izvanrednim događanjima vezanim za izvore ionizirajućih zračenja. Državni zavod za zaštitu od zračenja vodi i nadzire evidenciju o izvorima ionizirajućeg zračenja što uključuje proizvodnju, nabavu, uvoz, prijevoz, skladištenje, korištenje i odlaganje ili izvoz te provoz iskorištenih zatvorenih radio aktivnih izvora. Državni zavod za zaštitu od zračenja provodi ispitivanje po potrebi prisustva vrte i jakosti ionizirajućeg zračenja u okolišu, ljudskoj i stočnoj hrani, lijekovima i predmetima Kada je u pitanju eventualni izvanredni događaj u nuklearnim postrojenjima ključnu ulogu ima Državni zavod za nuklearnu sigurnost, no u Republici Hrvatskoj takovih postrojenja nema. Izvanrednim događanjem smatra se događaj vezan uz djelatnost sa ionizirajućim zračenjem ili sigurnost nuklearnih postrojenja prouzročen okolnostima koje više nisu pod nadzorom a posljedica kojeg može biti izlaganje povišenog ozračenju pojedinaca ili stanovništva kao i radioaktivno zagađenje okoliša. Državni zavod za zaštitu od zračenja surađuje i sa servisima koji obavljaju stručne poslove zaštite od zračenja Institut "Ruđer Bošković", Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. U svemu ulogu ima i Državna uprava za zaštitu i spašavanje te njeno operativno tijelo državni centar 112 koji prikuplja i obrađuje informacije, obavijesti i podatke po potrebi uzbunjuje građane, pravne osobe, tijela državne uprave, spasilačke službe, civilnu zaštitu i druge službe. Ovaj predloženi zakon potvrđuje sporazum između Europske zajednice za atomsku energiju i država nečlanica Europske unije o sudjelovanju, dakle nečlanice Europske unije u zajednicu za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološke opasnosti. A upravo organizacija službi nadležnih za ova pitanja u Republici Hrvatskoj jamče da Republika Hrvatska može ispuniti zadaće koje nalaže potpisivanje ovog sporazuma. Sporazum navodi redom: svrhu i područje primjene, a vezano za eventualne nesreće na području zemlje potpisnice sporazuma ili izvan područja zemlje potpisnice, obvezu razmjene podataka o poduzimanju mjera vezanih za nesreću, sadržaj informacija, uvjete razmjene informacija uz ogradu da zemlje sudionice nisu obvezne dostaviti komisiji informacije koje bi ugrozile nacionalnu sigurnost ili ih komisija ne prosljeđuje dalje ako sud ostavljene kao tajne. Većina potpisnika ovoga sporazuma je u međuvremenu postala članicom Europske unije osim Turske i Švicarske konfederacije pa nema razloga da i Republika Hrvatska na pragu Europske unije ne bude potpisnik ovog sporazuma. Klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati ovaj zakon. Hvala. Zaključujem raspravu.